što je najavljeno krećemo sa točkom 7. a to je - Konačni prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Carinskog zakona, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E: broj 528 Predlagatelj je akta je Vlada Republike Hrvatske. Prijedlog akta primili ste poštom. Hitni postupak primjenjuje se u skladu s člankom 161. Poslovnika. Sukladno članku 159. Poslovnika hitni postupak objedinjuje prvo i drugo čitanje zakona. Amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave članak 164. Poslovnika. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za financije i državni proračun i Odbora za europske integracije. Izvješća ste primili na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Uvaženi Zdravko Marić državni tajnik u Ministarstvu financija. Izvolite. Prije svega da se uvode opće zakonske odredbe o primjeni sigurnosnih mjera za robu koja se unosi u ili iznosi iz carinskog područja. Naime, ovim prijedlogom zakona uspostavljaju se nove načelne zakonske odredbe kojima se propisuje obveza podnošenja tzv. sigurnosne skraćene deklaracije prije unošenja robe u carinsko područje Republike Hrvatske kao i obveza podnošenja takve deklaracije za robu koja napušta carinsko područje Republike Hrvatske s tim da u posebno propisanim slučajevima sigurnosne skraćene deklaracije mogu biti obuhvaćene i tzv. redovitim carinskim deklaracijama. Predviđeno je također da se takve sigurnosne skraćene deklaracije obvezno podnose uz uporabu sustava elektroničke razmjene podataka. Pitanje zbog čega se ove promjene događaju i dogodile u Europskoj uniji, odnosno u hrvatskom carinskom zakonodavstvu? Često se naglašava da je uloga carine s vremenom evoluirala od njegove prvobitne zadaće prikupljanja prihoda sve do zaštite društva i njegove sigurnosti. Carina na globalnoj razini osim tradicionalne zadaće prikupljanja prihoda ima također sve značajniju ulogu u zaštiti društva od protoka zabranjene odnosno kontrolirane robe koja je u položaju da prijeti zdravlju, sigurnosti i nekim drugim faktorima i čimbenicima stanovništva jednog carinskog područja. Od 2001. godine i poznatih u tom kontekstu treba promatrati navedene predložene izmjene izmjene i novele Carinskog zakona. Još jedna dodatna izmjena odnosno promjena u ovom prijedlogu zakona, da se u potpunosti usklađuje normativni izričaj odredbe članka 225. stavka 4. Carinskog zakona koji uređuje okolnosti u kojima ne teče obavještajni rok za obavještavanje dužnika o dugu. Dakle, čisto jedno nomotehničko usklađivanje sa izričajem, nešto što smo dobili u poglavlju 33. kao komentar i preporuku Europske komisije. Ja samo ovdje moram na kraju reći što se tiče samog poglavlja carine, poglavlja 29., vi vrlo dobro znate da je ono u listopadu mjesecu prošle godine privremeno zatvoreno i sve ove izmjene i dopune odnosno ovo konkretno ono što vrlo dobro znate bez obzira na privremenu zatvorenost poglavlja Hrvatska je preuzela obvezu kontinuiranog usklađivanja svog zakonodavstva sa europskim. Hvala lijepo. Zahvaljujem. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Da. Odbor za financije i državni proračun uvaženi zastupnik Goran Marić. Izvolite. lijepa gospodine potpredsjedniče. Poštovani državni tajniče sa suradnicima, suradnikom, cijenjeni kolegice i kolege. Odbor za financije i Državni proračun Republike Hrvatske Hrvatskog sabora raspravio je na 51. sjednici prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Carinskog zakona s Konačnim prijedlogom zakona i to 14. travnja 2010. godine kao matično radno tijelo. S obzirom da se radi samo o daljnjem usklađivanju Carinskog zakona sa pravnom stečevinom Europske unije u pogledu da se propisuje podnošenje sigurnosne skraćene deklaracije prije unošenja robe u carinsko područje i s obzirom da se uređuje samo okolnosti pod kojima ne teče trogodišnji rok za obavještavanje dužnika o dugu, matični odbor je bez rasprave jednoglasno predložio Hrvatskom saboru da se ovaj zakon donese o izmjeni i dopunama Carinskog zakona. Hvala Drugi odbori nisam vidio da se netko javio. Nije. Otvaram raspravu i prelazimo na raspravu po klubovima. U ime kluba HDZ uvaženi zastupnik Davor Huška. Izvolite.

Europske unije. Podsjetit ću da je Carinski zakon kao temeljni propis hrvatskog carinskog pravnog sustava u proteklom razdoblju usklađivanje u najvećoj mjeri pratio izmjene izvršene u carinskom kodeksu te su u tom smislu u izmjenama i dopunama Carinskog zakona zaključno sa izmjenama i dopunama iz 2008. godine u cijelosti izvršene obveze preuzete iz pregovaračkog stajališta za poglavlje 29. – Carinska unija u odnosu na usklađivanje ... Carinskog zakona. Kako smo čuli od državnog tajnika to je poglavlje privremeno i zatvoreno. Izmjenama Carinskog zakona iz 2009. godine sukladno traženju Europske komisije u okviru pregovora poglavlja 33. – Financijske i proračunske odredbe dodatno su usklađene i odredbe Carinskog zakona o naknadnom knjiženju carinskog duga. Carinski zakon u proteklom razdoblju usklađivanja u najvećoj mjeri pratio izmjene izvršene u carinskom kodeksu Europske unije na kojem je i utemeljen. A posljednje izmjene Carinskog kodeksa izvršena su donošenjem Uredbe EZ broj 648/2005 Europskog parlamenta i vijeća od 13. travnja 2005. godine o izmjenama Uredbe o utvrđenju carinskog kodeksa zajednice iz 2005. godine. Navedene izmjene carinskog kodeksa prvenstveno su usmjerene na uspostavu sigurnosnih elemenata. S jedne strane na osiguravanje trgovine od prijetnji globalnog terorizma, a s druge strane omogućavanje carinskim službama u suradnji s gospodarstvom što većeg olakšavanja kretanja trgovine. Nastoji se pomiriti naoko dva oprečna cilja, prvi je povećanje sigurnosti s naglaskom na novoj ulozi carinskih službi u osiguravanju trgovine putem stvaranja mehanizama za jačanje sposobnosti carine u otkrivanju visoko rizičnih pošiljaka i postupanja s njima, kao i povećanje učinkovitosti upravljanja robom te drugi cilj, orijentiran na ubrzanje i pojednostavljenje u provedbi carinskih procedura. Rekli bi ne ide jedno s drugim, ali očigledno da je i to moguće. U sklopu ukupnih aktivnosti carinske uprave na cjelovitoj prilagodbi hrvatskog carinskog sustava carinskom sustavu Europske unije, kao i ove za koje proističu iz procesa pristupanja Republike Hrvatske nužno je provesti daljnje usklađivanje odredbi Carinskog zakona, kao i pratećih provedbenih propisa sa carinskim propisima Europske unije s temeljnim ciljem implementacije pojedinih instituta europskog carinskog prava koji još nisu ugrađeni u hrvatski carinski sustav, a što se upravo odnosi na institute europskog carinskog prava kojima se uređuje primjena tzv. sigurnosnih mjera, a što je i predmet ovih zakonskih izmjena. To je sigurnosna mjera za robu koja se unosi u ili se iznosi iz carinskog područja. Sukladno obvezi daljnjeg usklađivanja u poglavlju 29.-Carinska unija preuzimanjem u hrvatsko carinsko zakonodavstvo tzv. sigurnosnih odredaba europskih carinskih propisa, predloženim izmjenama i dopunama Carinskog zakona u hrvatski carinsko-pravni sustav se uvode opće zakonske odredbe o primjeni sigurnosnih mjera za robu koja se unosi ili iznosi iz carinskog područja. U članku 1. članku 1. ovih izmjena zakona propisuje se obveza podnošenja sigurnosne skraćene deklaracije prije unošenja robe u carinsko područje Republike Hrvatske uz uporabu sustava elektroničke razmjene podataka. Navedenim odredbama se propisuje i određenje osoba koje su dužne podnijeti sigurnosnu skraćenu deklaraciju, kao i okolnosti u kojima se ne podnosi posebna sigurnosna skraćena deklaracija za robu za koju je prethodno podnesena carinska deklaracija koja sadrži najmanje one podatke koji su propisani za sigurnosnu skraćenu deklaraciju. Predmetne odredbe uspostavljaju ovlaštenje Vlade Republike Hrvatske da propiše uvjete pod kojima se primjenjuju odredbe o podnošenju sigurnosne skraćene deklaracije, uvjete pod kojima je moguće primijeniti iznimke ili odstupanja od obveze podnošenja sigurnosne skraćene deklaracije, rokovi podnošenja, kao i oblik i sadržaj sigurnosne skraćene deklaracije. Drugo osnovno pitanje koje se uređuje ovim zakonom je normativno određenje okolnosti u kojima ne teče trogodišnji rok za obavještavanje dužnika o dugu. Sukladno obvezama usklađivanja preuzetim u okviru pregovora u poglavlju 33. financijske i proračunske odredbe u potpunosti se usklađuje normativni izričaj odredbe članka 225. stavka 4. Carinskog zakona koji uređuje okolnosti u kojima ne teče trogodišnji rok za obavještavanje dužnika o dugu. Za provedbu predloženog zakona nije potrebno izdvajanje posebnih sredstava na teret državnog proračuna, a isto tako predložene zakonske izmjene neće imati utjecaja na povećanje rashoda carinske službe. Zbog svega navedenog klub Hrvatske demokratske zajednice podržat će donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Carinskog zakona. Zahvaljujem. Zahvaljujem. Na redu je klub HNS-a, uvaženi zastupnik Goran Beus Richembergh. Izvolite.

Carinski zakon u Republici Hrvatskoj stalno na vrijeme usklađuje sličnim propisima koji vladaju u Europskoj uniji. Naravno, bilo je za očekivati da će odredbe koje definiraju razmjenu podataka koji se posljednjih nekoliko godina svrstavaju i u sigurnosne podatke također doći prije ili poslije i na dnevni red kod nas i da će biti uključeni u lokalno zakonodavstvo. Međutim, ono što bismo htjeli ovdje pitati, naime uvodi se članak 186.a koji kaže: za robu koja napušta carinsko područje Republike Hrvatske podnosi se carinska deklaracija, a u slučaju da se sukladno carinskim propisima ne zahtijeva podnošenje carinske deklaracije, podnosi se sigurnosna skraćena deklaracija. Naše pitanje glasi: da li se to odnosi i na robu koja spada u red osobnih stvari za koje se recimo do prije dvije ili tri godine ispisivala ispisivala carinska deklaracija prilikom izlaska iz Republike Hrvatske kako bi se mogla predočiti prilikom povratka u Republiku Hrvatsku, a posebice za prijenosna računala za vrjednije elektronske aparate poput fotokamera, a u novije vrijeme recimo Iphone je jedan od takvih i jednako tako nekoliko vrsta skupljih mobilnih uređaja koji svakako prelaze onaj iznos određen Carinskim zakonom koji definira limit vrijednosti robe koja se unosi odnosno iznosi iz Republike Hrvatske. Naime praksa pokazuje, to je i moje osobno iskustvo, da već dvije godine carinski službenici ne zahtijevaju ispis carinske deklaracije sa pripadajućim registracijskim brojem određenog uređaja i ne pitaju za taj dokument kad se vraćate u zemlju, jer gotovo svaki drugi ili gotovo pa vjerojatno svaki drugi putnik u međunarodnom zračnom prometu sa sobom nosi nešto od takve robe, a svaki peti nosi sa sobom i prijenosno računalo. To nije nikakav luksuz, to nije stvar po koju se ide više u inozemstvo jer se ne isplati ići u inozemstvo, dakle sumnjičiti nekog unaprijed da će iz inozemstva donijeti robu takve vrste i da će zapravo švercati bilo bi zapravo pretenciozno. S druge strane, imamo slučajeve gdje carinski službenici maltretiraju ljude na povratku u zemlju zapravo tražeći od njih carinsku deklaraciju za robu koju nose sa sobom, a prije svega radi se o prijenosnom računalu i onda se morate ponižavati tamo na carinskom prijelazu, otvarati svoje fajlove i pokazati koliko je zapravo staro vaše prijenosno računalo. zanima nas da li će ovim propisom biti zakompliciran i zagorčan život ljudi koji putuju u inozemstvo i vraćaju se iz njega ili će se zapravo priznati nešto što je tekovina suvremene civilizacije, a to je da prijenosna računa, Ipodi, Itedi ubuduće jednako tako kao i osobne male fotokamere zapravo spadaju u osobne stvari za koje nije potrebno podnositi carinske deklaracije jer carinska deklaracija između ostaloga podrazumijeva i čuvanje računa, također ispisivanje određenih identifikacijskih brojeva koje izdaje proizvođač i sve ostale stvari. Dakle u tom smislu tražimo pojašnjenje, da li će to ubuduće dati signal carinskim službenicima da maltretiraju svakog drugog prosječnog građanina koji prelazi zemlju, osobito u međunarodnom zračnom prometu. još jedno pitanje kurioziteta radi, kako to da Vlada još uvijek nije razriješila ravnatelja carinske uprave nakon svih afera koje su se dogodile i svih cirkusa na koje s pravom ukazuju sindikati carinskih službenika. Hvala lijepo. Zahvaljujem. Ovaj zadnji dio nije tema rasprave i molim vas da se držite u okviru teme. Idemo dalje sa raspravom, u ime kluba HSS-a uvaženi zastupnik Stanko Grčić. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani državni tajniče, kolegice i kolege zastupnici. Zakon o izmjeni i dopunama Carinskog zakona predlaže se s ciljem usklađivanja carinskog zakona s pravnom stečevinom Europske unije. Za primijetiti je da se Carinski zakon gotovo jednom godišnje mijenja ili dopunjuje, što je obrazloženo činjenicom da je i europsko carinsko pravo u stalnom procesu stalnih izmjena, uvjetovanih prije svega …/Govornik se ne razumije./… da se osiguraju uvjeti za ubrzanje i pojednostavljenje carinskih procedura, uz istodobno osiguranje uvjeta za potpuniju i djelotvorniju kontrolu i regularnog carinskog prometa, uključujući i osiguranje uvjeta za potpuniju i djelotvorniju suradnju carinskih službi država članica. Sukladno obavijesti daljnjeg usklađivanja odredbama hrvatskog carinskog zakonodavstva s pravnom stečevinom Europske unije u poglavlju 29. carinska unija preuzimanjem u hrvatsko carinsko zakonodavstvo tzv. sigurnosnih odredaba europskih carinskih propisa predloženim izmjenama i dopunama carinskog zakona u hrvatski carinsko-pravni sustav se uvode opće zakonske odredbe o primjeni sigurnosnih mjera za robu koja se unosi ili iznosi iz carinskog područja. Također sukladno obavezama, usklađivanja preuzetim u okviru pregovora u poglavlju 33. financijske i proračunske odredbe u potpunosti se usklađuje normativni izričaj odredbe članka 225. stavak 4. carinskog zakona koji uređuje okolnosti u kojima ne teče trogodišnji rok za obavještavanje dužnika u dugu. To su osnovna pitanja koja se predloženim izmjenama i dopunama zakona uređuju. U tom smislu prvim se člankom uspostavlja nove odredbe kojima se propisuje obveza podnošenja sigurnosne skraćene deklaracije prije unošenja robe u carinsko područje Republike Hrvatske, uz uporabu sustavu elektroničke razmjene podataka. Navedenim odredbama se propisuju određenje osoba koje su dužne podnijeti sigurnosnu skraćenu deklaraciju, kao i okolnosti u kojima se podnosi posebna sigurnosna skraćena deklaracija za robu za koju je prethodno podnesena carinska deklaracija koja sadrži najmanje one podatke koji su propisani za sigurnosnu skraćenu deklaraciju. Predmetne odredbe uspostavljaju ovlaštenje Vladi Republike Hrvatske da propiše uvjete pod kojima se primjenjuju odredbe o podnošenju sigurnosne skraćene deklaracije, uvjete pod kojima je moguće primijeniti iznimke ili odstupanja od obaveze podnošenja sigurnosne skraćene deklaracije, rokove podnošenja sigurnosne skraćene deklaracije kao i oblik i sadržaj sigurnosne skraćene deklaracije. Isto tako člankom 6. predlaže se propisivanje izmjena u sadržaju odredbe članka 225. stavak 4. na način da se prijašnje normativno određenje produženja trogodišnjeg roka obavještavanja dužnika o dugu u slučaju podnošenja žalbe za vrijeme trajanja žalbenog postupka, zamjenjuje određenjem za navedeni rok, da navedeni rok ne teče za vrijeme trajanja žalbenog postupka. Propisivanje navedene izmjene u odredbi članka 225. stavak 4. uvjetovan u tijeku pregovora u poglavlju 33. financijske i proračunske odredbe u uočenom normativno izričajnom neusklađenošću navedenog određenja sa izričajem usporedne odredbe relevantnog europskog propisa. Klub Hrvatske seljačke stranke podržati će predloženi Zakon o izmjenama i dopunama Carinskog zakona. Hvala lijepo. Zahvaljujem. Prelazimo na pojedinačnu raspravu. Prvo je na redu uvažena zastupnica Ingrid Antičević Marinović. Nema je. Gubi pravo na raspravu. A onda je uvažena zastupnica Vesna Buterin. Izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, gospodine državni tajniče sa suradnikom, kolegice i kolege zastupnici. Carinski sustav u Hrvatskoj se temeljile na nekoliko osnovnih propisa, a to su prije svega Carinski zakon, Zakon o carinskoj tarifi i Zakon o carinskoj službi od kojih je dakako najznačajniji Carinski zakon. On je kao i u drugim državama Europe, a i šire iznimno opsežan, složena i zahtjevan sustav, koji ne podrazumijeva samo primjenu carinskih propisa nego i brojnih drugih od kojih ću spomenuti samo neke, počevši tako od onih trgovinskih, deviznih i poreznih, preko onih o općem upravnom i prekršajnom i kaznenom postupku ili onih o zaštiti života i zdravlja ljudi, zaštita bilja i životinja, te zaštiti okoliša, do međunarodnih propisa i trgovačkih ugovora. Dakle da bi se u potpunosti spoznao carinski sustav jedne države nužno je osim carinskih propisa poznavati veliki dio njenog opsežnog zakonodavnog sustava. Također važno je reći da carinski sustav predstavlja dokaz suvereniteta i teritorijalnog integriteta svake uređene države, pa je stoga njegovo funkcioniranje od iznimnog značaja za sigurnost svakoga društva. Taj značaj proizlazi iz svrhe postojanja i uređenja carinskog sustava, te fiskalnog i zaštitnog karaktera same carine, kao najstarijeg instrumenta vanjskotrgovinske politike. Dakle svrha i uloga carinskog sustava, ako ga promatramo s nacionalnog aspekta, osim osiguranja dosljedne primjene carinskih propisa i zakonitog postupanja u putničkom i robnom prometu na carinskom području Republike Hrvatske jest smanjenje rizika, odnosno uklanjanje eventualnih neželjenih događaja koji bi mogli nastati unosom, iznosom, provozom, prijenosom ili uporabom strane robe na carinskom području Republike Hrvatske, ali isto tako i postupcima određenih stranih osoba ili skupina. Dakle iz prethodnog možemo zaključiti kako je carinski sustav iznimno značajan, te da je njegova uloga višestruka, a ogleda se prije svega u zaštiti financijskih interesa Republike Hrvatske koji proizlaze iz samog karaktera carine kao instrumenta fiskalne i vanjskotrgovinske politike, u zaštiti sigurnosti općenito, jer je usmjeren na uklanjanje eventualnih neželjenih događaja koji bi mogli predstavljati prijetnju sigurnosti, ali i zaštiti zdravlja i života ljudi, te u borbi protiv međunarodnog kriminala i globalnog terorizma. Upravo zato suvremena Carinska služba s jedne strane ide u pravcu pojednostavljenja i ubrzanja protoka roba i ljudi u međunarodnom trgovinskom prometu prometu te skraćivanja samih carinskih postupaka, a s druge strane unapređenja sigurnosnog i zaštitnog aspekta carinskih sustava. Što podrazumijeva učestalost izmjena i dopuna carinskog zakonodavstva. Tako se upravo i danas pred nama nalazi prijedlog Zakona o izmjeni i dopunama Carinskog zakona. Reforma carinskog zakonodavstva RH, odnosno proces usklađivanja carinskog zakona i njegovih provedbenih propisa sa zakonodavstvom EU i i Uredbom za provedbu Carinskog kodeksa započeli su još '99. godine. Carinski zakon RH i Uredba za provedbu carinskog zakona u prethodnim su godinama mijenjani u više navrata, a to sve u cilju izgradnje novog i modernog carinskog sustava usklađenog sa važećim odredbama carinskog propisa i praksom zemalja EU. Predloženim zakonom o kojemu danas raspravljamo nastavlja se zapravo daljnje usklađivanje hrvatskog carinskog sustava sa pravnom stečevinom EU u Poglavlju 29. – Carinska unija. Tako se uspostavljaju nove odredbe, a to su čl. 49a do 49c kojima se propisuje obveza podnošenja sigurnosne skraćene deklaracije prije unošenja roba u carinsko područje RH uz uporabu sustava elektroničke razmjene podataka. Ovim se odredbama propisuje i određenje osoba koje su dužne podnijeti sigurnosnu skraćenu deklaraciju kao i okolnosti u kojima se ne podnosi posebna sigurnosno skraćena deklaracija. Dakle, ovim zakonskim prijedlogom uvode se sigurnosne mjere za robu koja se unosi ili iznosi iz carinskog područja. Osim toga, sukladno obvezama u Poglavlju 33. potpunosti se usklađuje normativni izričaj koji uređuje okolnosti u kojima ne teče trogodišnji rok za obavještavanje dužnika o dugu što znači da trogodišnji rok za obavještavanje dužnika o dugu u slučaju podnošenja žalbe ne teče za vrijeme žalbenog postupka. I na kraju, dakle još jednom naglašavam da se zapravo predloženim zakonom nastavlja daljnje usklađivanje hrvatskog carinskog sustava sa zakonodavstvom, odnosno pravnom stečevinom EU te sukladno svemu navedenom dajem punu podršku donošenju ovoga zakona. Hvala. Zahvaljujem. Time je rasprava zaključena. Želi li predstavnik predlagatelja? Da. Uvaženi Zdravko Marić, državni tajnik u Ministarstvu financija. Izvolite. **Marić, Zdravko** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Pa evo bilo je izravno pitanje, pa da onda na njega odgovorim. Dakle, primjena čl. 186a, dakle ono se odnosi naravno na robni, odnosno vanjsko-trgovinski promet i sigurno ne zadire u sferu tzv. putničkog prometa. Dakle, to je vrlo jednostavni odgovor na pitanje uvaženog zastupnika. Ali dozvolite mi ipak da u završnoj riječi kažem, odnosno ja bih rekao kategorički odbijem ono što je bilo rečeno u tom dijelu rasprave, citirat ću taj pojam "maltretiranje građana pri ulasku ili izlasku s granice". Mislim prije svega zbog zaštite digniteta i poštenog i predanog rada carinskih službenika koji provode zakone RH mislim da svi se tu možemo složiti apsolutno potrebno da se takve stvari rade jer ista bi bila priča i za policijske službenike koji unutar RH odrađuju svoj posao. carinski službenici rade u skladu sa propisima. Naši propisi, naši zakoni, ne samo da su usklađeni sa europskim direktivama nego baš u konkretnom slučaju putničkog prometa, dakle prilikom prijenosa ili unosa tzv. tzv. robe visoke vrijednosti poput već spomenutih prijenosnih računala, I-phonova i sl., mi smo u potpunosti usklađeni i sa međunarodnim konvencijama. Dakle, ništa novoga, a u svakom slučaju mislim da ćemo se svi složiti da nam to svima ide zapravo i na čast i našim, prije svega, carinskim službenicima. Hvala lijepo. Zahvaljujem. Zaključujem raspravu. Glasovat ćemo kad se za to steknu potrebni uvjeti.